Dobar dan svima.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 101 101 narodni poslanik.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna najmanje 84 narodna poslanika, da postoje uslovi za rad Narodne

Veselinović.Nastavljamo zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 60. dnevnog reda.Vraćamo se, kao što sam i obećala na raspravu koju smo juče završili, odnosno na replike. Molim narodne poslanike koji su želeli da repliciraju da se prijave samo na sistem.Reč

da?Hteo sam da pohvalim ministra Dačića koji je jedini pokazao to pristojno ponašanje i obraćao nam se stojeći, vidi se da je čovek završio redovan fakultet i da je stara garda, mogli bi ovi novi ministri nešto da

u diplomatskoj misiji koristio sam samo diplomatske veštine nisam nosio ni koferče, ni koverte, niti sam sklapao fiktivne ugovore, a te posete su bile uspešne. Inače, ne minimalizujem značaj tih zemalja, i te kako je to važno za naše diplomatske potrebe, ali je potpuno besmisleno da o tome razgovaramo zajedno sa Deklaracijom o pravima srpskog naroda.Što se tiče primedbi ministra Selakovića, mislim da on na temu diplomatije teško da može da nekome drži lekcije, on je ostao najslabiji, najlošiji, najgori od kada je SNS došao na vlast, ministar spoljnih poslova. Ostaće upamćen kao ministar pravde jer je za njegovo vreme srušena Savamala. Kadrovska politika je za njegovo vreme u Ministarstvu spoljnih poslova bila očajna, ali samo par stvari, on je recimo sa tim nekim alatima, tipa koferče, kovertče, probao da odradi neka od priznanja, pare su potrošene, ništa nije urađeno. Poznat je i po svojoj turneji po Africi, tzv. kovid turneja gde je obećavao slanje vakcina, stigle su samo u jednu zemlju, a na avionske karte potrošeno je 150 hiljada 150 hiljada evra.Recimo za vreme njegovog mandata kupljena je kancelarija za ambasadu u Bejrutu, 30 kilometara od sedišta njihovog MSP, kupljena od našeg počasnog konzula, vrlo mutna radnja. Kupovina zgrade u Buenos Ajresu, delu grada gde se ni u jednom konzulatu nema DKP, 1200 kvadrata imamo dvojicu diplomata tamo i da ne nabrajam dalje.Na

to je lepo, ne vidim šta je problem u tome sve to što je rečeno, o njemu su direktni američki izvori govorili jako loše. Mene interesuje da li on veruje američkim izvorima i da li veruje i tome što su Amerikanci ga nazvali ruskim čovekom. Interesuje me i šta Rusi kažu o meni, on to sigurno zna. **Ana

Hvala vam gospođo Brnabić.Pitanje za vas, mislim, korektno što ste oduzeli reč i što smo počeli sa replikama, ali mislim da bi bilo logičnije da date, ne bi bio nikakav problem 20 minuta ili pola sata juče, radili smo mi i mnogo kasnije, šest, pola sedam, jer replika posle 15 sati nema mnogo smisla, a tek nema smisla kada čovek kome želim da repliciram nije u sali. Pitanje za vas, da li postoji mogućnost da ministar Dačić dođe da ja tada uputim tu repliku, jer ovako mi je blago i neprijatno i ne mislim da je preterano vaspitano obraćati se Ivici Dačiću,

narodni poslanik Zoran Lutovac.Izvolite. **Zoran Lutovac** Vidim da Ivica Dačić nije prisutan, ali preneće mu već neko. Dakle, on je postavio pitanje kako je to moguće da se u ono vreme kad je i on bio deo vlasti nije govorila, a sada kada je opet deo vlasti se govori o opasnostima i rizicima od kopanja litijuma, pa postoje mnogi razlozi. Jedan od razloga je što nije isto. U to vreme je Rio Tinto dobio dozvolu za istraživanje, a ne za eksploataciju, a sada se radi o tome da dobije dozvolu za eksploataciju litijuma. To je broj jedan.Pod broj dva, u to vreme imali smo drugačiji i poredak i drugačiji režim. Vi ste imali poredak i režim koji su bili pod kontrolom institucija, gde ste imali slobodne medije, gde je postojalo javno mnjenje, postojalo je javno mnjenje, gde je prisustvo kandidata predsedničkog iz vlasti gotovo podjednako kao prisustvo opozicionog kandidata za predsednika. kandidata za predsednika. Imali ste institucije koje su bile nezavisne, koje su kontrolisale vlast. Zato ljudi nisu imali strahove, kao što ih ima i danas. Danas se oni suočavaju sa vlašću koja nije kontrolisana, koja je sklona radnjama koje nisu u skladu sa zakonom, koja je sklona da umesto javni interes radi za interes ljudi koji su u vlasti. Prema tome, to su ključne razlike, ogromne razlike. U to vreme samo da vas podsetim medijska ličnost je bila Verica Barać koja je kritikovala vlast, koja je bila u instituciji, državnoj instituciji koja kritikuje vlast, danas vi nemate niti Vericu Barać, niti takvu instituciju.Vi danas imate kao medijske ličnosti ljude koji brane režim, oni su zvezde, oni su svaki dan u medijima sa javnom pokrivenošću i to je ogromna razlika. Tamo gde postoje tragovi, tragovi integriteta, to pokušava da se izbriše, ovo je jedna od tačaka dnevnog reda jeste biranje novog predsednika Fiskalnog saveta. Fiskalni savet je to ostrvce, taj ostatak kredibiliteta, ta institucija koja je govorila o tome šta nije dobro i šta bi trebalo menjati se kritički odnosila prema vlasti. Prema tome, i taj ostatak kredibiliteta se urušava,

Hvala.Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović.Izvolite. **Snežana Paunović** Hvala uvažena predsednice, poštovani predsedniče Vlade, gospodo ministri, uvažene kolege, a pre svih građani Srbije, pomerili ste granice i dobro je da ste to uradili. Ostavite ljudima prostor od nekih do 14 sati da sumiraju utiske, pa da onda smisle te dve ključne rečenice u kojima poput kolege koji je govorio prvo uvrede za one koji su povukle priznanje Kosova.Objašnjavajući da se to dešavalo po okolnostima nekog nošenja, ne znam čega, ima jedna razlika. Inače, gospodin Dačić je stigao u Skupštinu da se ne traumirate ući će da vam odgovori, ali ima jedna razlika između gospodina koji je probao da grupa, a poprilično i glupo govori o onome što je bio posao ministra spoljnih poslova u skladu sa dogovorom sa državnim vrhom. Razlika je u tome da čak i ako je razgovarao na način da pomogne zemljama od kojih očekujemo podršku, nije obećavao ničiju glavu, kao vi koji ste glave prodavali zarad ličnog interesa, a ne državnog, zato je razlika između vas i nas tako drastična i tako velika.Sa druge strane, najviše mi se dopada što građani Srbije, evo na početku, ovog današnjeg zasedanja imaju mogućnost da shvate da nema Ivice Dačića, socijalista, vladajuće većine vi ne biste imali ni agendu oko koje ćete se okupiti ili bar probati da budete interesantni.Suma sumarum, uvažena gospodo, kakvi god vam se koferčići predviđali, kakve god kofere da ste onomad sanjali, prenosili, zaboravite, teško će doći vreme kada ćete imati tu šansu ponovo, ali je važno da te prijateljske zemlje koje su pokazale slobodarski duh i poštovanje prema našoj zemlji, ne vređate na način na koji ste to uradili u direktnom prenosu. Hvala vam.

kažite otvoreno, smatram da to što se desilo smanjivanje vojske sa 72 hiljade na 27 hiljada, to je slučajno, to je američki diplomata, gospodin Pol, to je on pogrešio, nije se to desilo uopšte, znači slobodno kažite, nije stvar da li ja verujem američkim izvorima, nego je stvar da ste vi radili baš to što američki izvori kažu.Gospodin Polt vas hvali, ja sam siguran da ste vi beskrajno srećni kada dođete na onaj zeleni travnjak. Znam da vas to čini srećnim, ali recite, nije tačno, ne želim Srbiju u NATO paktu, ne priznajem Kosovo, kažite slobodno. Recite, sve ovo što Amerikanci kažu, Vikiliks su za vas, recite da nije istina, i sve u redu, niakakv problem. Samo znači ne želite Srbiju u NATO paktu, smanjivanje vojske, uništavanje vojske i sve ostalo je bilo slučajno za vreme vašeg mandata, to se nije desilo, recite, dakle, Polt laže, slobodno recite.Ja

ništa više od toga ne tražim i ne treba.Ovde se pominjala Verica Barać, ona je bila zvezda, govorila protiv vlasti itd. Šta se desilo s tim što je govorila, šta se desilo? Navodite je kao primer Navodite je kao primer za šta? Navodite je kao primer da je ona žena rekla istinu a oko te istine se ništa nije desilo, jel to navodite kao primer, primer, šta se desilo da nije možda prestao Đilas da kontroliše RTS, da nije možda prestao da kupuje sekunde, da nije možda prestao da prodaje sekunde, da nije možda završio most kako ga je završio po ceni kojoj ga je završio?Šta se desilo? Ništa se nije desilo. Kao što znate, u ovom vremenu ima značajan broj javnih ličnosti koje zauzimaju važne državne pozicije i u tim državnim pozicijama oštro kritikuju našu državu, njihovo pravo, niko zbog toga nije stradao, ali nemojte očekivati da mi ne možemo da odgovorimo na tu kritiku i zašto očekujete od nas da samo ćutimo i da strpljivo dopuštamo i da budemo neprekidno napadani i da nikada na to odgovorimo.Vi od nas tražite da to ne radimo, da ćutimo, dopuštamo da nas svi napadaju i da ne odgovaramo.Da se vratim na ovo što je bio razlog mog javljanja, a to je dakle vrlo jednostavna stvar, recite da američki ambasador, gospodin Polt laže vama i da sve ono što je rekao Vikiliksu da je sve istina i ja sam zadovoljan, ništa više ne tražim , ali eto gle čuda, desilo se baš sve to što je on rekao vama. **Ana Brnabić** Gospodine Jovanoviću, pokušajte da se uzdržite, pokušajte da se ponašate kao ono što jeste, a to je Narodna Skupština Republike Srbije, a ne kafana, jer u kafani niste, pa pokušajte, dajte sve od sebe da budete civilizovani i civilizovano da se ponašate, kao što se ponašaju svi ostali narodni poslanici.Dakle, zamislite kako bi ovaj dom izgledao da se svi narodni poslanici ponašaju kako se vi ponašate, dakle nemojte sebi da dajete više prava, nego što imaju ostali narodni poslanici. To je moja molba.Izvolite gospodine Ponoš, samo se javite.Ako javite.Ako vas ovo smara, vi idite gospodine u kafanu gde želite da budete, ali nemojte nas da mučite.Izvolite. Ponoš** Gospodine Vulin, vi ste juče imali primedbu na to što je zapisano u tim depešama i, po svemu sudeći, vi verujete gospodinu Poltu. Meni je to drago.Vi ste imali primedbu i opservaciju na temu promene stanja svesti. Nije to ta promena svesti, nije to ta svest koju vi imate u vidu. To šta vama pada na pamet, to je ono što vam jako kratko traje, pa morate sutra ponovo da uzmete to što vam menja svest. Znate, to je jedna od stvari koja pravi problem vašem šefu, pa je morao da se žali čak i političkim protivnicima kako sa vama da izađe na kraj.Znate, nije nepoznato da ste vi u tom stanju svesti polupali komandnu tablu na službenom „Audiju“, da ste polupali svoj kabinet, ali ja nikada nisam govorio o stvarima… Ovo nije stvar koja može da vam napravi štetu u porodici, ovo je stvar koja ima veze sa vašom profesijom, vašim neprofesionalnim ponašanjem. Dok ste vi, za razliku od toga, dozvolili sebi kao šef BIA-e da naredite da me maltretiraju, zajedno sa porodicom, na graničnom prelazu i da se posle toga hvalite kako ste mi namestili tu zamku.Na temu uništavanja vojne opreme, 2018. godine, zamislite ko je bio ministar odbrane, 29 starih tenkova je prodato na kilo. Znate pošto je bila cena? Od 17.000 do 34.000 dolara jedan tenk. Cena - 52 centa po kilogramu, sa objašnjenjem Ministarstva odbrane, na čijem ste vi čelu bili – stariji su od 40 godina i to ne doprinosi operativnoj sposobnosti Vojske i neupotrebljivi su.Sledeća stvar, 2015. godine ministar je bio čovek koji trenutno nije tu. Ja mu ne zameram zašto je to uradio, ali je uništavao ili prodavao tenkove, konkretno prodavao, za koje vi tvrdite da sam ih ja uništio. Piše februar 2015. godine, prodaja blizu 480 tenkova i haubica, 220 oklopnih transportera, 1.000 protivavionskih topova,

kraju.Šta ste vi to prodavali ako sam ja to uništio? Ovo je ujedno i odgovor vašim kolegama koji su to pitanje postavili Znate kako, nije mogao ni NATO, ni vi da uništi baš sve koliko je Vojska imala. Ja znam da ste se trudili, pa ću vas podsetiti.Dakle, 2006. godine vi zatičete 700 tenkova, 90 helikoptera, 850 oklopnih transportera, 140.000 komada pešadijskog naoružanja, 1.800 komada artiljerijskog raketnog naoružanja. Kada vas konačno oteraju, a oteraju vas vaši, otera vas Šutanovac, otera vas zbog vaših unutrašnjih sukoba sa obrazloženjem - hteli ste da napravite Vojsku da bude policija. To citiram vaše, to je vaša DS koja vas je tu i postavila i brzometno vas unapredila šest puta, više nego i jednog heroja u istoriji srpske armije.Dakle, kada su vas konačno skinuli, ostavili ste posle 700 tenkova 220 tenkova, 45 helikoptera, 500 transportera, 70.000 komada pešadijskog naoružanja, 290 komada artiljerijskog raketnog oružja.Dakle, kada neko posle kada neko posle proda 10 ili 15 neispravnih tenkova 12 godina kasnije, vi se usuđujete da to nekome prebacite. Te tenkove koje ste vi uništili, Te tenkove koje ste vi uništili, a niste kupili nijedan, a mi radimo i modernizaciju tenkova, samo da znate i ne samo modernizaciju tenkova, nego smo podigli Vojsku na nivo na kojem bi svaka evropska vojska bila ponosna na takvu vojsku. Vi to naravno niste radili, nego ste je smanjivali, kao što ste rekli.Dakle, ti tenkovi koje ste uništili, Izrael je od zarobljenih egipatskih 55 napravio na njihovoj platformi tenkove koji služe za izvlačenje drugih tenkova, sanitetska vozila, napravio uporišne tačke. Samo vama ne odgovaraju, samo vama nisu trebali. Korišćeni su u Siriji, koriste ih i danas u Ukrajini, a vi ste to vrlo temeljno uništili.Da ja vas pitam, konačno, a vi meni odgovorite na jednu vrlo jednostavnu stvar - da li ste vi za to da Srbija uđe u NATO pakt ili niste? To kaže gospodin Poult. Da li vas voli, da li vas ne voli, ogovaranja sitna, baš me briga.Ne treba da vam govorim kada ste bili u kovid bolnici šta ste radili, ne treba da vam govorim koliko ste se žalili i tražili da vi kao general morate da imate poseban apartman, da nećete sa ostalima da budete u kovid bolnici u istom trenutku kada je sa vama u kovid bolnici bio general Stojković koga niko nije ni prepoznao, jer se nije pozvao na to da je general.Dakle,

da li ste za NATO pakt ili niste, da li ste za to da Srbija postane član NATO pakta ili niste? Ništa više ne morate da odgovarate, sve Amerikanci lažu. Da li ste za NATO pakt ili niste? **Ana

Hvala.Najpre oko te korone. Znate, ja sam bio na sajmu smešten u jedan od onih boksova sa osam ležajeva zajedno sa suprugom. Ona je bila jedina ženska osoba u tom boksu. Tako je to neko naredio da imamo taj tretman. Mi smo to odradili bez problema i sve je bilo u redu. Ozdravili smo, hvala Bogu, i nikakav problem nema.Džaba ste vi tražili moje zdravstvene kartone, u njima nema ništa kompromitujuće, za razliku od vašeg.Nešto vam loše ide ta računica. Kažete da kada sam ja došao u Generalštab da je bilo 700 tenkova, da je iza mene ostalo 220, a ja sam vam pročitao da ste vi nudili na prodaju 480. Šta vam tu nedostaje? Da li znate da brojite do 700? u čemu je problem? Nešto vam to ne ide dobro.Znate, vi se ovde predstavljate kao poznavalac vojne problematike, a vi ste pobegli od služenja vojnog roka sa svojom generacijom da bi da bi kao ministar odbrane otišli dve nedelje da služite vojsku i sada se proglašavate stručnjakom za vojnu tematiku. Pa, na šta to liči? Kako vas nije sramota?Konačno, da vam odgovorim, ja nisam za ulazak Srbije u NATO. Šta vam tu nije jasno? Čitajte malo, sve piše.Znate, da ste išli u školu normalno, da niste morali da pobegnete iz svog rodnog grada da studirate u nekom drugom, nešto nešto bi znali u životu i ne samo vi, nego i vaš šef Vlade. Ne možete da završite školu u svom mestu, morate da bežite.Ja sam otišao iz mog Golubića jer je tamo bila samo osnovna škola, pa sam stigao do Londona. Vi ste iz Novog Sada morali da bežite ili u Bački Petrovac ili u Kragujevac. Sram vas bilo!

Ja sam se dva puta žalio VMA zato što nisam mogao da služim vojsku i to postoji u papirima. Dva puta sa 18 godina.Nažalost, imao sam dioptriju

ali vi, gospodine generale, ste morali da provedete čitav vaš vojni rok u ratu.Gospodine generale, niste morali da doktorirate u Beogradu iz Knina, nego ste trebali da budete u Kninu. Kako vi objašnjavate što ste nosili uniformu, a niste proveli godine u ratu nego ste se usavršavali ovde? Kako vi objašnjavate? Gde vam je ratno iskustvo? Što niste bili od 1991. do 1999. godine?Evo, ja sam najgori, a gde ste vi svih ovih godina? Što niste ratovali, generale? Vama je to bila dužnost. Školovali smo vas samo za to i ni za šta drugo, da ratujete, a ne da se usavršavate. Da ratujete, gospodine generale. Niste ratovali. Od 1991. Od 1991. do 1999. godine niste ratovali.Dakle, što se mene tiče, moj medicinski karton i vaš, kad god hoćete, ali od 1991. do 1999. godine vi niste ratovali, a bili ste dužni da ratujete. Svi mi civili, neko je mogao, neko nije mogao, ali vi ste morali i niste.Hvala.

Zahvaljujem, predsedniče Skupštine, gospođo Brnabić.Ja sam se juče pitao da li je to što neko dok je govorio o Deklaraciji koja je na dnevnom redu drži ruku u džepu pitanje medicinskog kartona ili toga što mu nije ušiven džep? videćemo ako se bude izneo taj medicinski karton, da li tu postoje opravdavajući razlozi ili je u međuvremenu neko ušio postavu od džepa pa danas ruke više nisu u džepu. Takav čovek da govori o pristojnosti i vaspitanju, mogao je da završi gospoda boga, da završi sve moguće fakultete na zemaljskoj kugli, ali njegovo vaspitanje da u ovom domu juče govori a drži ruku u džepu, govori ili o tome da treba stalno da nosi iglu i konac, što vojska radi, ili treba da proveri svoj medicinski karton. Hvala.

pa da se pridružim kritikama te prethodne vlasti, evo, gospodo iz prethodne vlasti, ja vam zameram to što niste imali više snage da ovakve ljude poput gospodina koji je govorio pre mene ili gospoda iz SPS-a zaista pošaljete u političku istoriju da nam se ovo ne bi dešavalo. Da, zameramo.Šteta je što danas slušamo od njih ko je trebao da ratuje i gde je bio dok je njihov šef, ultimativni vladar Srbije, birao zavese, dok se ovde ratovalo, u stanu koji je dobio od države.Mnogo ste se osilili, gospodo, da na taj način pričate pred građanima Srbije, a to zameram i građanima Srbije, i sebi i svima nama što ste tu gde jeste. Ali, da se vratimo na dnevni red, biće prilike da se ovima vratimo kasnije.Danas kasnije.Danas je na dnevnom redu jedna, kako kažu, Svesrpska deklaracija. Ja bih rekao da je to pre jedna sverežimska deklaracija, koja bi, kao, kod građana trebala da probudi ideju da se tobož vlade Republike Srpske i Srbije bave nekim nacionalnim interesima Srba, osim što se bave da narod iscede koliko god mogu i na njegovoj muci zgrnu što više novca za sebe, a posebno kroz nove megalomanske, prevarantske projekte, poput EKSPO i pripadajućeg mu nacionalnog stadiona.Jasno je svima da je ova Deklaracija nacionalistički pamflet, tekst koji služi kao povod da nam se režim još jednom predstavi kao spasilac Srba od nekih imaginarnih neprijatelja, ali zapravo uglavnom ti neprijatelji su oni unutrašnji, nepodobni, kritičari vlasti koje će još jednom optužiti, a već su jednom krenuli. Ako se ne podrži ova sverežimska deklaracija, e, onda ste vi izdajnici, mrzite Srbe, mrzite Republiku Srpsku, strani ste plaćenici i sve ono što dolazi u tom stilu.Gospodo, koji nas je to veliki neprijatelj srpstva sprečio da u porodilištima imamo klime, nego moraju oni patriotski ventilatori da se nose da pomognu?

da se u školama širi naselje, da se na specijalističke preglede čeka mesecima? Jel su to neki spoljni neprijatelji zaustavili veliki motor napretka Srbije, SNS, ili možda vi za 12 godina ne možete da uradite najosnovnije?Zamislite, najosnovnije?Zamislite, građani, donose Svesrpsku deklaraciju, a ne mogu ljudima da reše kanalizaciju 12 godina! Koliko je potrebno, bre? Donosite deklaraciju da sakrijete što smo se zadužili još par milijardi, samo na ovoj sednici, a da će taj novac opet naći put do sverežimskih, svepatriotskih, sveprevarantskih džepova u kojima je završavao i do sada.Kažu sada.Kažu ovde, građani, - treba nam sloga, treba jedinstvo, treba sabornost. Pa, evo, u našem narodu, u našem društvu, dugo nije bilo ovakve sloge i takvog jedinstva kao što postoji sada u otporu iskopavanja litijuma.Prema istraživanju javnog mnjenja, oko 55% ljudi se protivi iskopavanju Rio Tinta. E, tu leži problem. Tu su i mnogi vaši glasači. Ali, vi umesto da čujete narod, vi pokrećete kampanju da taj otpor slomite. Rio Tinto će da promoviše projekat, da prave liste podobnih analitičara za medije, a vi ćete da hapsite i targetirate aktiviste i meštane pogođenog područja.Više puta pomenut Ivica Dačić ovde juče, i meni je žao što nije tu, voleo bih da čujem neke odgovore, hvali se čovek juče da će da hapsi ako dođe do blokada. pa, gospodo, rekao bih gospodine Dačiću ali nije tu, gospodo iz SPS-a, jel znate šta vaš program kaže o ovoj temi? Ne, nije mi bilo teško da se spremim za ovu sednicu i da proverim šta program ove organizacije od 34 godine kaže o temi ekološkoj. Kaže - podržavaćemo aktivnosti ekoloških pokreta i nevladinih organizacija za rešavanje ekoloških problema. Zamislite, ovo je citat. Gde ste? Kako ćete to da pomažete ekološkim pokretima? Tako što ćete da ih hapsite? Da nije možda SNS ekološki pokret kome treba vaša pomoć, pa da uskočite vi kad zagusti, da pohapsite pohapsite aktiviste? Jel vam za to služi ovaj program? Branite svoj program, ustanite i recite nam otkud to sad? Kako vi podržavate ekološke aktiviste? Objasnite ljudima.Ima ljudima.Ima ovde jedan poslanik vlasti i direktor "Srbijašuma" Igor Braunović iz SPS, koji je izgleda shvatio ozbiljno ovaj program, pa se javno izjasnio da je protiv iskopavanja litijuma i čak čovek pozvao, pazite, socijalista, pozvao na litije protiv litijuma. Dobro, on jeste specifičan socijalista koji gradi spomenike Draži Mihajloviću, ali ima valjda čovek pravo na mišljenje. Zato nam je on dobar primer ovde.On ovde.On je morao kao primer da posluži, šta se desi ako ima neko drugačije mišljenje, skoče jastrebovi SNS da mu traže ostavke, da ga prekore, da mu ne daju da slučajno ne povuče neku lavinu ljudi koji možda ne misle svi isto kao SNS što misli.Uostalom, ovo što ja govorim potvrđuje i to istraživanje. Možemo da ga sporimo, hajde da uradimo još jedno, hajde da uradimo još pet, svi će pokazati da nikad nije bilo većeg jedinstva i sabornosti oko neke teme kao oko iskopavanja litijuma. Ljudi to ne žele. Zato ima ovaj strah kod SNS, ovo lagano pripremanje ove cele situacije, kampanje. Zašto ste sakrili narodnu inicijativu za zabranu iskopavanja litijuma? Gde je? Mi smo se detaljno bavili, evo, moj kolega Robert Kozma juče je postavio sedam pitanja o svakom koraku koji je ta inicijativa trebalo da provede u ovoj Skupštini.Evo je ministarka danas, koja se hvalila da sakriva dokumenta kad je bila predsednica odbora prošli put. Nisam vas pomenuo, džabe se vatate za mikrofon.Zato je strah od ove narodne inicijative da se o njoj govori ovde u Narodnoj skupštini. Mogao bi neko preko RTS, koji ničemu drugome ne služi, nego kao vaše propagandno glasilo, da čuje šta su to razlozi zbog kojih građani imaju opravdani strah i zbog zagađenja, imaju opravdani strah i zbog toga što bi to zagađenje trebalo vi da kontrolišete. Ljudi koji ne mogu kanalizaciju da naprave u 21. veku, kojima automobili propadaju kroz ulice u glavnom gradu, kojima se autobusi svake nedelje pale, gore, otpadaju točkovi i ubijaju ljude po ulicama, treba danas da kontrolišu jednu ovako veliku multinacionalnu kompaniju, u jednom ovako visokorizičnom projektu, za koji vi tvrdite biće sve u redu.Pa, ne ide, normalno je da vam ljudi ne veruju. Zato donosite sve režimske deklaracije ne bi li se sakrili od toga šta narod misli dok se zadužujete, dok te pare kad se zadužite stavljate u svoje patriotske džepove.Zeleno-levi front traži da se organizuje posebna sednica Narodne skupštine, ne ovih 60 tačaka u jednoj, što ste obećali da nećete raditi.Nemojte da pričate dok govorim, predsedavajuća, slušajte šta vam govorim.Obećali ste da nećete ovo radite i opet radite. Mi smo podneli krivične prijave protiv Ivice Dačića, prethodnog predsednika Narodne skupštine, protiv Vladimira Orlića i ja se nadam da ne moramo protiv vas. Hajde stavite na dnevni red Narodnu inicijativu.Imam pitanje za gospodina Dačića. Neka nam on objasni šta se desilo. Orlić je rekao svoje, da čujemo njega gde je nestala Inicijativa koju je on primio.Da se vratimo na sverežimsku deklaraciju i da se još sa nečim složim sa vlastima. Da, interes srpskog naroda, građana Srbije, Srbije kao država i ovih ljudi u regionu i svuda gde žive, posebno ovih u dijaspori što su pobegli od vas i vaše vlasti jeste ugrožen. Zeleno-levi front će pripremiti svoju deklaraciju o ugroženim interesima naših građana koja će se baviti, pre svega, socijalnim i ekonomskim pravima ljudi da žive u dostojanstvenom društvu, da žive u društvu u kome ih ne truje vazduh, u kome voda nije zagađena, u kome zemljište nije zagađeno, u kome imamo zdravo hranu. Vrlo rado ćemo vam to predstaviti uskoro.Vi pošto nemate odgovore na ova pitanje, vi nemate odgovore na loš život građana koji se urušava, na cene koje rastu, na minimalac koji ne može da dostigne minimalnu zaradu,

zarade.Dakle, ljudi, jesu ugroženi interesi građana Srbije, pre svega socio-ekonomski. Ugroženi su vašom vlašću. Dvanaest godina ne možete najosnovnije stvari da završite. Ne treba vama, a nama nažalost sa vama, svesrpska deklaracija nego rešavanje za kanalizaciju. Hvala. Dobro.Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Da, zanimljivo je ovo bilo, u svakom slučaju. Nije bilo duhovito, ali je bilo smešno.Dakle, što se tiče toga ko je strani plaćenik i zašto, pa nije strani plaćenik neko zato što mi to kažemo nego zato što ga plaća Haki Abazi. Dakle, to je tako. Dakle, neko je strani plaćenik zato što ga plaća Haki Abazi.Drugo, jako mi je važno da pocrtam građanima jednu važnu rečenicu, ključnu u svoj ovoj papazjaniji koju ste maločas imali prilike da čujete, a to je, suština, kad se sve svede na ono što je rečeno – nije problem litijum nego je problem vlast, ova vlast je nesposobna, ne ume da eksploatiše i organizuje eksploataciju litijuma i zato treba da bude njegova vlast koja će biti sposobna da organizuje eksploataciju litijuma, ali će eksploatacije litijuma, kao što čujete, dragi građani, biti. Sad da li će to raditi ova vlast ili njegova vlast, ali će toga biti. On ni u jednom trenutku nije rekao da toga neće biti, nego da ova vlast to nije u stanju da organizuje.Sad dolazimo do onoga što je suština. Ovi ljudi su bili protiv izgradnje puteva, izgradnje pruga. Ovaj čovek se tukao sa policijom na nasipima, ovaj čovek je ometao izgradnju mosta u Novom Sadu. Oni su protiv izgradnje brzih saobraćajnica i najzad oni su bili žestoko protiv izgradnje hrama SPC u Novom Sadu, zajedno sa ovim lažnim patriotama, posvećen velikomučenicima stradalim u raciji u Novom Sadu.Dakle, oni su protiv svega, pa su i protiv litijuma, ali ja sad vas, dragi građani, želim nešto drugo da pitam – da li je moguće da ekološko zagađenje zahvati samo deo populacije? Da li je moguće da otrovana voda i otrovan vazduh truju samo one koji su protiv vlasti ili će trovati i našu decu? Ako će trovati sve, a složićete se da će trovati sve, pa nismo valjda nenormalni da trujemo i svoju i njihovu decu i celu zemlju? Prema tome, sve što pričaju je brutalna laž, brutalna laž, jer to o čemu govore je samo pokušaj da se ponovo okupe oko neke teme, kao što su se okupili oko ubijene dece prošle godine kada smo iste ove tirade, od istog ovog čoveka, slušali skoro mesec dana. Dakle, njima je potrebna tema na koju će pokušati da kažu – okupili smo se zato što smo protiv vlasti. To je sada tema litijuma, prošle godine je, nažalost, bilo nešto drugo. Sledeće godine će biti nešto treće i to vam je to.Neće biti eksploatacije litijuma, time želim da završim, neće biti eksploatacije litijuma ukoliko ne bude u potpunosti zaštićena životna sredina i život građana u Srbiji. Tačka. **Snežana Paunović** Hvala, predsednice.Elementarna karakteristika je da kada ne verujete sebi u ono što govorite vi vičete da biste ubedili sve nas.

Tamo ne piše da ćemo podržati svaku kvaziekološku grupaciju. Tamo piše da ćemo se odgovorno odnositi prema ekologiji. To što ste vi očekivali da imate podršku socijalista za ovu papazjaniju koju sprovodite, to je, nažalost, nešto što je bez osnova.Sa druge strane, citirali ste ovde ili bar probali da protumačite Igora Braunovića, opet nadajući se da bi mogao da bude podrška za te vaše sumanute ideje. Da ste pametno slušali šta je rekao ili bar precizno, shvatili biste da je govorio na onoj liniji koja je državna, da nije promenio svoj stav, nego ste ga samo tumačili kako vam je odgovaralo.Sa treće strane, to horsko dobacivanje, čak i da hoću ne mogu da čujem, a ne što neću, nisam vam dobacila nijednom dok ste urlali po ovoj sali objašnjavajući kako su socijalisti trebali da budu poslati u istoriju, gospodine, uvaženi kolega. Kad bi ljudi poput vas u Srbiji mogli bilo koga da pošalju u istoriju, naša bi istorija bila tužna. Tu sreću niti ste imali, niti je imate danas, niti ćete imati u perspektivi.Što se mene tiče, bilo bi pametnije da proverite kako vam stoji rejting. Neće vam oko toga pomoći ovo urlanje u parlamentu Srbije. Probajte da imate ideje. Ostavite se jeftinih optužbi na koje u svakom trenutku možemo da odgovorimo i dajte da malo, nekad bar, pričate o dnevnom redu, pa ćemo o litijumu kada on bude i definitivno tačka dnevnog reda.Žao mi je što trošim vreme građana Srbije da odgovorim na nebuloze, ali šta ću kad su optužbe sadržane upravo u tome. Hvala vam.

prelazi crtu u komunikaciji i mislim da bi za sve bilo bolje da on ne preskače crtu. Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje?(Zoran Lutovac: Ne.)Javili ste se po povredi Poslovnika da kažete da imate pravo na repliku? Da ste se javili za repliku, ja bih vam dala repliku. Ne znam što ste se javili po povredi Poslovnika.(Zoran

Kovačević.Izvolite. **Jelena Žarić Kovačević** Hvala vam, predsednice Narodne skupštine.Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam se i ovoga puta javila da vas demantujem, kao što sam se mnogo puta javila kao predsednik Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Prosto je neverovatno da iz godine u godinu toliko možete da lažete, iz mandata u mandat da toliko možete da lažete. Da li stvarno mislite… Što pričate sada sa drugim kolegom dok vam ja odgovaram na pitanje? Budite kulturni malo, budite vaspitani, pokažite da poštujete ovaj dom, kao što sam ja pokazala da ga poštujem svaki put kad sam sa onog mesta, dok sam bila narodni poslanik i predsednik odbora, vama objašnjavala da samo četiri člana Poslovnika o radu Narodne skupštine se odnose na rad Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i dobićete odgovore i od mene kao ministra državne uprave i lokalne samouprave, ali nemojte izmišljati, nemojte pričati narodu da sam ja priznala da sam sakrila potpise.Svi ste bili pristuni na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kada smo o tome razgovarali i ja sam rekla – potpisi nisu u Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Nisam rekla da sam ih sakrila. Niti sam ih sakrila, niti sam ih videla, i tako sam vam i odgovorila. Šta smo radili? Zajedno smo radili na tome.Dakle, budite fer, budite fer, pa kažite onako kako je bilo. Nemojte izmišljati i tražiti jeftine neke političke poene na lažima koje ovde servirate građanima Srbije.Treba da vas bude sramota, treba da vas bude sramota za svaku sednicu tog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo na kojoj ste bili, koja je na svim kanalima i mrežama i može da je vidi svaki građanin Srbije.Za svaku laž treba da vas je sramota i za te krivične prijave koje niste pustili samo Dačiću i Orliću, nego i Odaloviću i meni i Srđanu Smiljaniću i šta je bilo?U stvari, vi ne znate šta hoćete, u stvari vi ne znate za šta je nadležan Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U stvari će biti da je to, a ovde građanima Srbije servirate nešto drugo. Ovde pričate kako vam je neko nešto uradio namerno. Stalno ta neka paranoja da su poslanici vlasti ne znam šta uradili znam šta uradili poslanicima opozicije, a onda dođete na Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i kroz četiri člana ne znate da kažete ni šta hoćete.Danas dođete na sednicu i ponovo servirate laži da biste skupljali jeftine političke poene. Treba da vas bude sramota.Odgovore na pitanja ćete dobiti, na poslanička pitanja koja ste poslali i naravno da ćete ponovo dobiti, super, i naravno da ćete ponovo dobiti instrukcije kako da razumete Poslovnik. Hvala. Povreda Poslovnika Đorđe Stanković. **Đorđe Stanković** Hvala predsedavajuća.Mislim da smo opet skrenuli sa teme. Član 106. reklamiram povredu Poslovnika mislim da je u ovom slučaju ministarka skrenula sa teme.Moram između ostalog da kažem da bi trebala malo bolji rečnik da ima, mislim da predstavlja Niš, pa bi u tom slučaju trebali da imate i to u vidu. Ali, da imam samo sugestiju, s obzirom da poverenje između institucija i građana ne postoji, naročito između nas koji predstavljamo opoziciono biračko telo, mislim da treba da imate u vidu da posle krađe izbora u Nišu niko ne veruje u ono što pričate. Hvala puno.

ministarki, ne znam o čemu pričate. Ja nisam bio član tog odbora, ali bi bilo lepo, pustite mene, nije to važno, dajte vi kutije sa potpisima, nađite ko ih je sakrio, pa da taj odgovara, ako niste vi. Da, podneli smo i protiv vas krivičnu prijavu.Što se tiče prethodnog govornika koji je govorio o litijumu, pogrešan ste pogrešan ste govor učitali, pogrešno su vas spremili. Nije taj govor za nas, to je za neke druge. Mi se zalažemo za zabranu. Zato i tražimo da narodna inicijativa dođe na dnevni red, zato što je podržavamo i želimo da ona bude usvojena. Zabrana iskopavanja litijuma u Srbiji.Druga stvar. Jedna važnu stvar ste pitali - da li će trovati ovo zagađenje i vašu decu? Hoće i tu leži glavna tragedija svega ovoga. Neki od vas su svoju decu sklonili u inostranstvo, u preskupe škole, koje su platili građani Srbije, zato što su dok su bili u prilici ili još uvek taj novac iz javnih sredstava stavili u svoje džepove, pa imaju sad tu privilegiju da im se deca školuju najskupljim školama u inostranstvu. Većina čak i vas to nije uradila i to je glavna tragedija ovoga.Sada obratite pažnju, ovo je važno, to razumeju i oni ljudi koji iz nekog razloga misle da SNS radi nešto dobro za ovu zemlju. Oni vide da kada udahnu vazduh u mnogim našim gradovima je on jedan od najgorih u Evropi ili svetu i pitaju se - ako se to dešava našoj deci, možda onda taj SNS i nije baš tako dobar i tu vaš strah leži, zato što ne možete svojim glasačima da objasnite - zašto bre ljudi da trujemo naša prirodna bogatstva da bi zaradio neko drugi, da bi se stvorilo bogatstvo negde drugde? Ne treba da žrtvujemo ono što imamo zbog nečega drugog, nekoga drugoga, nečijeg profita. Ali, vi taj profit stavljate sebi u džepove. E to je tragedija.Svi udišemo taj zatrovani vazduh, sve će nas trovati ta zatrovana zemlja, sve će nas trovati te zatrovane reke i tu je tragedija vašeg postojanja. Najveća tragedija ovde je što svi mislimo da smo eksperti opšteg ranga. To je najveća tragedija.(Radomir ovim.)Primedba kao predsednice Narodne skupštine, kad smo već kod toga. Ima potrebe za tim, a da li ima ili nema ipak odlučujem ja. To je tragedija, da.Tragedija je što svi mislimo da smo eksperti opštih poslova.Izvolite. Milenko Jovanov. Poštovani građani čuli ste sada tu genijalnu konstrukciju. Dakle, neko je sklonio decu u inostranstvo i zato može da zatruje svu drugu decu, jer su njegova deca u inostranstvu, a to što će on sam da ostane u toj zemlji i sebe da truje to nema veze. To već nisu uspeli da izračunaju.Dakle, samo pogledajte da li vam je logično, i sam je to čovek rekao da svi mi ovde koji sedimo, potpuno hladno, hladne glave, bez imalo i trunke razmišljanja želimo da trujemo sopstvenu decu onako kako je kolega malopre govorio.Da li biste vi, poštovani građani trovali svoju decu? Pa ako ne biste, zašto mislite da mi to radimo? Zašto mislite da bi to iko radio? Naravno da ne bi.Ali, ovde imate, kao što je predsednica rekla, eksperta opšte prakse, čoveka koji 24 godine studira, koji nije uspeo ni ono što je upisao da završi, ali je ekspert. Da mu sad date periodni sistem elemenata ne bi znao gde da traži litijum, ali zato zna sve o litijumu i zna sve o svemu i da ne treba crkva u Novom Sadu i da Novom Sadu ne treba most itd.Kad smo kod kvaliteta vazduha, ajde da pogledamo taj kvalitet vazduha. Evo u ovom trenutku u momentu dok govorim Beograd Ovča – dobar, Beograd Zemun – odličan, Beograd Despota Stefana – dobar, Beograd Obrenovac – odličan, Beograd Obrenovac Ušće – dobar, dobar, dobar, dobar, dobar, dobar, dobar, dobar. I šta sad?Evo, sad?Evo, poštovani građani, otiđite sami na Gugl, ukucajte – kvalitet vazduha Beograd, vidite sami koliko čovek govori istinu. Pogledajte sami koliko govori istinu. Nemojte slušati mene. Nemojte slušati nas.Toliko koliko govori neistine o kvalitetu vazduha, toliko govori neistine i o litijumu.I ponovo vam kažem, poštovani građani, i to je jako važno da zapamtite, bude li bilo kakve ne opasnosti, pretnje za opasnost, bude li bilo kakve neudomice da li će izazvati ili neće izazvati opasnost rudarenje litijuma u ovoj zemlji, neće ga biti. Neće ga biti. Tačka. Ma koliko oni se trudili da na toj temi izgrade sebi nekakvu podršku i politički program.Ako ne bude bilo sve po ekološkim pravilima, potpuno bezbedno za vašu decu i za svu decu ove zemlje, rudarenja litijuma neće biti. Tačka. Hvala.Po Poslovniku Jelena Milošević.Izvolite. **Jelena Milošević** Član 27.Gospođo Brnabić, ja vas molim da ne dozvolite ministrima da vređaju narodne poslanike i da ne koriste neprimerene reči. Ovde ima mnogo ministara, pa do sada nešto nisam primetila da je retorika bila oštrija.Koliko sam primetila, čak se ni vladajućoj većini nije dopao način na koji je neko ovde prisutan od ministara pokušao da se odbrani. Razumem da se neko brani. Postoji način da se to radi. Postoji pristojan način da se ne koriste reči poput – lažete, primera radi – ne govorite istinu, pa vas molim da na to obratite pažnju ubuduće.Sa druge strane, razumem da je teško da se iz cipela Tviter bota uđe u ministarske, ali zaista vas molim da održimo nivo pristojnosti. Hvala. Hvala.Slažem se da pokušamo to svi.Da li želite da se izjasnimo u danu za glasanje? (Ne.)Gospodine Lazoviću, niste pomenuti. Odgovoreno je na ono što ste vi pomenuli kao temu. Samo odgovoreno i niste pomenuti i ta debata bukvalno može da traje čitave godine na taj način.Dakle, i Poslovnik je u tome jasan. Potpuno jasan.

što je odgovarao na ono što ste vi optužili, dakle, zaista uz svu najbolju volju, iz svu tolerantnost, uz svu fleksibilnost, hajde stvarno da ne pravimo od ovoga

Zahvaljujem, uvažena predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, najveća tragedija, i trudiću se da ne koristim vokabular na koji je ukazano, ali sam ga čuo sa

neko pomisli da na ovakav način, tako što će imati povišen ton, tako što će pretiti prstom, tako što će predstavljati sebe kao stručnjaka, kao ozbiljnog analitičara, kao lekara opšte prakse, da se izrazim, i biti samo na platformi protiv, doći do političkih poena

izborima dobijete glas, da li vam neko veruje ili ne. Na izborima ne možete da varate. Na izborima građani glasaju.Vi

ali na izborima glasate za program, na izborima glasate za rezultate, na izborima glasate za platformu, na izborima građani podržavaju sve ono što vi nemate. Dakle, platforma kada ste protiv apriori i samo protiv, a pri tome ne nudite apsolutno nikakvu alternativu, nemate nikada podršku za to.Znate šta je još veća tragedija?(Radomir Šta?)Reći ću vam. Najveća tragedija je u tome što bi u ovom domu oko jednog pitanja trebalo da postoji zajednički imenitelj, a to su nacionalni i državni interesi. Najveća tragedija je to što po pitanju nacionalnih i državnih interesa iz ovog doma se čuje narativ, kako je nazvana, sverežimska deklaracija. Pa ta svesrpska politička agresija iz Beograda, pa sverežimiska deklaracija, pa nadalje, pa nadalje, pa nadalje, pa implementacija rezolucije koja je ilegalno i sramno usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Izvinite, ali to je narativ ali to je narativ iz Sarajeva i taj narativ je imao samo jedan jasan cilj u Generalnog skupštini Ujedinjenih nacija. Nije to bilo poštovanje civilizacijskih vrednosti, nije to bilo poštovanje žrtava, jer da je do poštovanja žrtava, toga bi se setili pre devet godina. Predsednik Republike Srbije je otišao u Srebrenicu. Šta se desilo pre devet godina? Kako definisati ono, a ne kao organizovani linč i pokušaj ubistva? Da li je devet godina nakon toga neko odgovarao? Da li se neko setio da to pomene, da osudi? Ne, nije, kao da se nije ni desilo.Dakle, desilo.Dakle, nije ovde reč o civilizacijskim vrednostima, nije ovde reč o poštovanju žrtava i isti narativ, nažalost, danas čujemo u republičkom parlamentu, Narodnoj skupštini Republike Srbije, isti narativ koji ima samo jedan cilj – ne poštovanje žrtava, ponavljam, već pravno-političke konsekvence koje se žele postići implementacijom rezolucije sramne, ilegalne rezolucije koja je usvojena u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Šta drugo?Želite drugo?Želite civilizacijske vrednosti? Reći ću i vama, kao i ovima u Sarajevu. Šta ste postigli? Nakon 29 godina obeležićete dan u Ujedinjenim nacijama? Pa to ste činili sve vreme. Nije to vama cilj. Pravno-političke konsekvence, da nestane Dejtonski mirovni sporazum i da nema Republike Srpske. To je cilj koji se želeo postići usvajanjem rezolucije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nažalost, taj narativ se danas čuje u republičkom parlamentu.(Aleksandar

ono što jesu nacionalni interesi srpskog naroda u 21. veku, nešto što nije učinjeno u prethodnom vremenskom periodu. I šta reći protiv, ako je jasno definisano - da, mir i stabilnost, ako je jasno rečeno - da, želimo da se borimo za naš narod, da naš narod oseti boljitak od onoga što ćemo činiti i raditi u budućnosti? Da, ekonomija jeste nacionalni interes. Da, možemo mnogo toga zajedno da učinimo i da uradimo. Da, želimo da razgovaramo sa svima ko u Srbiji gleda i sagledava ravnopravnog partnera i ravnopravnog sagovornika. Da, želimo da razgovaramo i sa državama našim partnerima sa Zapada, svidelo se to nekome ili ne, ali sutra će svi tražiti plate, sutra će svi tražiti međunarodni status. I da, jedinstvo. Jedinstvo, jer u periodu izazova, periodu iskušenja kojima je Srbija izložena, kojima je izložena Republika Srpska, najvažnije je da postoji jedinstvo. Srbija je uvek bila jaka onoliko koliko je jedinstvena. Zato ovaj dokument ima istorijski značaj i istorijsku važnost. I da, tiče se nacionalnih interesa srpskog naroda u 21. veku.Znate, dobro je uvek kada nešto pročitate, kad god, posle dužeg vremenskog perioda dobijete naknadnu pamet, ali dobro je da pročitate, naučite nešto, naročito ako nešto traje 34 godine, i ne traje zato što vi to želite ili ne želite, već to kažu građani Srbije, i onda nešto naučite iz svega toga. Dobro je kada imate političku ideologiju, i kada ste levičar i kada ste desničar, a to što je neko socijalista ne znači da je i socijalista utopista. Dakle, možete vi da spočitavate šta god, ali suština je da uvek budete i da radite u interesu Srbije i u interesu građana Srbije.(Radomir govor.)Biće vremena za istoriju, ja sam daleko od istorije. Ali vi nikako da shvatite prošlost, sadašnjost, budućnost i nikako da pokušate da sagledate da iz onoga što nije bilo dobro izvučete pouke, da afirmišete ono, ako je nešto bilo dobro, a ja vidim da ništa nije bilo dobro i da gradite temelje nove budućnosti. Ja sam jako dobro, hvala.Dakle, kada je reč o onome što ste pročitali nakon toliko godina, rekao sam, dobro je da imate političku ideologiju, ali nikada nije dobro da imate jedan radikalni stav i da mislite da se sve može zaustaviti nekakvim blokadama, da ono što jeste interes i što će ostvariti kvantitativni skok u budućnost, što će ostvariti ekonomski rast, što će ostvariti ekonomski napredak, što će što će omogućiti kontinuitet u povećanju plata i penzija, vi pokušavate da dezavuišete i dok druge države Evropske unije, poput Nemačke, ulažu u taj projekat, vi želite Srbiju da izolujete, želite Srbiju da distancirate od svega toga i da Srbija nema apsolutno nikakve koristi. Dakle, da, ovde ja ne vidim da je bilo šta netransparentno kada govorimo o projektu koji je pomenut. Sve je veoma transparentno, sve je veoma vidljivo i građani imaju prilike to da sagledaju.Da, da, zaštita životne sredine je na prvom mestu, o tome je govorio predsednik Republike Srbije više puta. Ne verujete stručnjacima u Srbiji, veruju građani Srbije, ali garant za sve ovo će dati Evropska unija, garant za sve ovo će dati i Nemačka. Konačnu odluku doneće Srbija. I kao što je to rekao predsednik Republike Srbije, uvek u interesu Srbije i uvek u interesu građana Srbije. Naravno, zaštita životne sredine, naravno, sociološki aspekt na drugom mestu i, naravno, ekonomija na trećem mestu. Ja shvatam, naravno, kada imate nešto što je prednost, kada imate nešto što će omogućiti ekonomski rast, nije sve tako lako i nije sve tako jednostavno.Postoje različite grupacije ljudi i nemojte da imate dilemu da će i predsednik Republike i predsednik Vlade i čitava Vlada i resorni ministar, ja se izvinjavam ministarki, ovo je njen resor, ja ne želim da se mešam, ali moram da kažem, naravno da će se razgovarati sa građanima koji žive u Jadru i Rađevini i duboko verujem da će oni razumeti suštinu svega onoga što želi da se realizuje. Naravno da će se razgovarati sa onom, rekao bih, drugom grupacijom koja je bila izložena i insinuacijama i određenim notornim lažima, ali o tome će govoriti stručna javnost, o tome će govoriti stručnjaci, a mi ćemo omogućiti da glas stručne javnosti dođe do građana.Naravno postoji ona treća grupacija na koju kao što vidite ja ne želim da trošim energiju, ne želim da trošim snagu, jer ja znam jako dobro imam vremena polako. Ja znam jako dobro da kada polazite od toga što gore po Srbiju to bolje po na nas, ne vidim razlog da uđem u bilo kakvu vrstu rasprave.Zahvaljujem, predsednice.

odnosno na dnevnom redu nije nikakav pamflet i nije nikakva fikcija nego je prava nacionalna deklaracija i ne mogu da kažem da sam zadovoljan što vi imate takav odnos prema istoj, ali mislim da bi bilo dobro da smo postavili politički, nacionalni, narodni, državni konsenzus i da svi podržimo istu. Brine me kada vi deklaraciju koja se bavi ozbiljnim temama, u ozbiljnim vremenima, nazivate nacionalistički pamflet i kada pričate o tome da je ona fikcija i da je to jeftina demagogija, jer to što smo mi pričali pričali o stanju u Srbiji, Republici Srpskoj, stanju i situaciju na Kosovu i Metohiji i opštoj poziciji srpskog naroda u regionu, jeste nešto što je demagogija i neki pokrivač ili zastor koji bi trebalo da sakrije neke druge naravno zlurade i loše namere ove vlasti prema sopstvenom narodu i prema sopstvenoj državi.Nažalost niste u pravu, voleo bih da jeste, u kontekstu da se ne dešava ono što nam se dešava, da nemamo trenutno trista konačnih rešenja za iseljavanje Srba iz severne Kosovske Mitrovice iz svojih stanova, da nemamo pokušaje Aljbina Kurtija da otvori most između južne i severne Mitrovice, da nemamo pokušaje konstantne pokušaje revizije Dejtonskog sporazuma, pri tome ta revizija se sprovodi već godinama unazad korak po korak i uvek i isključivo na štetu Republike Srpske. Da, nemamo situaciju da se srpskom narodu u regionu ne priznaje prava koja se priznaju svim drugim narodima, da je ćirilično pismo i dalje progonjeno i zabranjeno i da se prikazuje u nekim državama u regionu kao akt agresije, da nam se lome nadgrobne ploče. Da vas podsetim pre neki dan je slomljen nadgrobni spomenik Šoškoćaninu u Vukovaru, niste na to reagovali, to vas nije briga, to vas ne interesuje.Pričate o fikcijama, nažalost nije fikcija ovo nam se dešava. Deklaracija ne rešava sva pitanja i sve ove probleme, ali donosi jednu političku podlogu i pre svega institucionalni prilaz i pristup kako moramo da vodimo politiku države, a rekao bih nacionalnu politiku na sve okolnosti, a vi mi pričate o tome da ćete vi da napravite sopstvenu deklaraciju. Ja sam vas molio, pozivao, apelovao prema narodnim poslanicima naše Skupštine, naše Srbije da ovo nije stranačka deklaracija nego da treba da narodna, nacionalna deklaracija, a vi pričate vi ćete da pravite sopstvenu deklaraciju. Pa, to je nešto što samo ide na ruku onima koji ne žele dobro našoj državi, da se delimo po pitanjima po kojima ne bi smeli da se delimo. Što ne znači da ne možemo da imamo iste ideje i treba da imamo različite i programe, političke ideje, ideologije ako hoćete, nije problem u tome.Pričate o problemima u zdravstvu, znate šta do 2012. godine nisu mogle da se pokvare klime. Znate zašto? Pa, nije ih ni bilo, nije ni bilo klima do 2012. godine, a da vam kažem nije bilo ni ovih kliničkih centara, bolnica i domova zdravlja koje danas imamo. Pokvarili se klima uređaji, desilo se, dešava se ne samo u Srbiji, desi se i promptno smo reagovali i otklonili kvar. Promptno smo reagovali u 48 sati je otklonjen kvar desilo se.Što ne kažete šta je urađeno sve u zdravstvu nego ste se uhvatili jedne tehničke situacije da prikažete zaboga da to ništa ne valja. Što niste rekli šta je izgrađeno u periodu kada ovi koji su sa vama u koaliciji su vodili državu? Sa vama u koaliciji i vi time na posredan način prihvatate političku odgovornost za rezultate države u tom periodu, jer sa njima idete u zajedničku političku vama nisam dobacivao i da vam kažem, jel vi ne vidite da vaše dobacivanje nema nikakvog efekta osim što pokazuje vašu nepristojnost. Niti ste nekog dekoncentrisali, niti je neko bio sprečen da govori, samo govori o vašoj nepristojnosti i nekulturi.

obmanjujete javnost, svi bi vi kopali litijum, da kopali bi, jer ste dovodili taj isti Rio Tinto i tada se niste protivili i tada se niste setili, ponovo da vam kažem, i Podrinja, ni Rađevine, ni Jadra, ni Drinske bitke, ni Druge srpske armije predvođene Stepom Stepanovićem, ništa toga se niste setili. Niste se setili, nego ste pravili priloge kako je to najbolji projekat za razvoj Srbije.(

to je demokratija, fizičko nasilje, a vi kažete da se vama preti fizičkim nasiljem. Pa, vi pretite krivičnim prijavama da će neko biti uhapšen i progonjen, sve vreme to pričate, a govorite da se sprovodi nasilje nad vama, a vi sprovodite nasilje.

Ljudi, da li vi gledate te programe. Pa, ja ne znam gde vi imate primedbe, a mi ćutimo iz pristojnosti, javni servis valjda treba da radi, to je evropski i demokratski. Pa, što vi imate primedbe, pa vi ste juče imali bolji prilog o izveštaju iz Skupštine nego što ima pozicija. Apsolutno nesrazmerno većinskoj volji građana Srbije. Dosta te priče kako je neko prevario građane, koliko puta više treba da izađemo na izbore, izgubite svuda izbore i u Gornjim i Donjim Nedeljicama, svuda ste izgubili, u Loznici, gde god hoćete, u kom gradu Srbije. Uvek su vam pokradeni izbori i kada god izgubite vi ste pokradeni. Jeste, pored svih vas smo pokrali, onda ste vi zaista sposobni kada pored svih vas se dešavaju mađioničarski trikovi. Prestanite više da obmanjujete

o prevarantskim projektima, pa šta je prevarantski projekat? Obilaznica oko Kragujevca? Čista Srbija pričali ste o kanalizaciji, evo vam čista Srbija, pa to je projekat koji rešava kanalizaciju. Pa, to je pet hiljada kilometar kanalizacione mreže, pa to su prečišćavači otpadnih voda, pa to su regionalne deponije. Pa, kako pričate o prevarama?Ja znam, vi niste učestvovali u bilo kom segmentu, u izvođenju izgradnji jednog metra kanalizacione mreže. Vi pojma nemate ni šta to znači, ni kako ide projekat izgradnje kanalizacione mreže, zato to tako i pričate. Vi ste ekspert i za jadarit, i za rudarenje, i za energetiku, i za ekologiju, i za kanalizaciju, i za nacionalnu deklaraciju. Za sve se ekspert, samo vas neće građani i to je jedan mali problem za vas, a bogu hvala, brana i bedem da Srbija ne ode u stranputicu.Tako da sve vaše kritike, jesu jeftini politički pamfleti. A kada ću ja da završim, to će odlučiti građani Srbije, ne vi, jer građani Srbije o tome odlučuju na izborima. Vi kada pričate, mi ćutimo, pristojni smo i slušamo vas šta pričate, a malo i vi treba da slušate, naučićete mnogo toga. Mnogo toga ćete naučiti.Još jednom pozivam sve narodne poslanike bez obzira na stranačku opredeljenost, politički program, ideologiju, da podržite svesrpska deklaraciju, ona je osnov dalje borbe, političke borbe za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, opstanak Srbije, opstanak Republike Srpske i tešku borbu za Kosovo i Metohiju, odnosno pre svega Srbe na Kosovu i Metohiji. Sklonite se iz stranačkih uniformi, razmišljajte o odgovornosti prema srpskom narodu, građanima Srbije i prema našoj otadžbini Srbiji. Hvala vam lepo.

Hvala vam, predsedniče Vlade.Narodnom poslaniku Aleksandru Jovanoviću izričem opomenu ponovo.Zato što je, da građani znaju kakav je to borac protiv nasilja dok je predsednik Vlade govorio, pretio i obećavao da će mu izvući uši.Eto to vam je taj nivo diskusije i kako taj čovek predstavlja građane koji su ga birali u ovu Skupštinu. Tako da vam izričem opomenu i ja vas još jednom molim od srca da poštujete građane, ovaj dom i sve narodne poslanike ovde bez ikakvog izuzetka, bilo da su vlast ili su opozicija, zato što vas evo hipotetički pitam gospodine Jovanoviću, ako bi mogli samo, sad će on da režira i RTS čovek, ako bi mogli samo da zamislite kako bi ovaj dom izgledao, parlament, dom građana, Narodna skupština, ukoliko bi se slučajno svaki narodni poslanik ponašao na način kako se vi ponašate. U redu, vama nisam U redu, vama nisam dala dozvolu da priđete, ja vas molim, molim vas, kumim, ja vas kumim da se… nisam vam dala dozvolu da priđete.Sada

Dobro. Jel možete sada da se vratite? Sada je ovo bio taj performans ili vi hoćete da stojite tu? Evo,

bez obzira na sve psihičke probleme, mi ovde poštujemo narodne poslanike, zato što predstavljaju određene građane, tako da, čak vas neću ni isključiti sa sednice.Samo sam vam dala opomenu,

se zaista trudim da budem tolerantna preko svake mere, svako od vas mora da mi da neku reč nad kojom imate monopol i kada se ta reč izgovori, a vi se osećate prozvano, važi, „stršljen“ evo na primer, pa onda vi kažete, evo to sam ja, evo Lazović je rekao „zeleno“ i to čak ima nekog smisla, pa ću mu dati reč, ali za vas nemam pojma kako da protumačim kako vas je ko pomenuo.Izvolite, gospodine Lazoviću. Znate šta, ja mislim da je negde uopšte prihvaćeno šta znači politički zeleni, ali s obzirom da ovde imamo i dilemu šta znači levica, ja da odmah kažem, ako se kaže levica da smo isto mi, pošto nismo sigurni ova lažna koja ne može da zaštiti interese ljudi da žive dobro, tako da odmah stavimo monopol i na to pitanje da se vi ne zbunjujete predsedavajuća i da znate.Znači, Zeleno levi front, to vam znači mi ovde što sedimo, nas 10 koji se borimo lavovski za ove naše teme i koje bi da iskoristimo svaki sekund koji možemo da se građanima obratimo i da pošaljemo poruke, da pohvalim premijera, retko će se to desiti da pohvalim što se barem udostojio nekog odgovora.Uglavnom kad neka pitanja postavimo onda nas napadaju da smo strani plaćenici, da smo izdajnici i ko nas plaća itd, barem barem ste se udostojili da pokušate nešto da odgovorite, samo to što ste odgovorili ničemu ne služi, jer ne odgovara na suštinu pitanja nego još jednom vas stavlja u tu situaciju kako se spasilac Srba, kako ćete vi sad sa ovom deklaracijom da pokažete nacionalne interese, a kako nikad, kako ti nacionalni veliki interesi nikad brate ne zahvate nekoga da dobije kanalizaciju, da dobijemo pijaću vodu, da dobijemo nešto konkretno što bi možda zaista moglo da se shvati interesom građana.Kako se to ne desi, meni samo to nije jasno i nemojte se hvaliti projektom „Čista Srbija“, jer to je projekat koji uvodi staru tehnologiju, zastarelu tehnologiju koju ćemo skupo plaćati koja će nas koštati milijarde, ti kilometri kanalizacionih cevi su nepotrebni zato što postoji nova tehnologija koja na drugačiji način tretira otpadne vode, tako da se one tretiraju bliže mestu nastanka, da se onda obrađuju mala postrojenja, ali nemam sada dovoljno vremena da vam to objasnim, bavićemo se time detaljno.Hoću još ovo da vam kažem samo, ne možemo govoriti o velikim nacionalnim interesima dok nam pola ljudi nema kanalizaciju, ponavljam to još jednom, voleo bih da dođe do građana, jer kada sedite tako samouvereni tako samouvereni i spremni da nam pričate o ugroženim nacionalnim interesima, do ljudi samo treba da dođe činjenica da pogledaju okruženje u kome žive, da pogledaju da li imaju za svakodnevne potrebe, i da pogledaju da li imaju najosnovniju infrastrukturu zato što uglavnom nemaju, a vi ste 12 godina na vlasti. Hvala vam. Ne znam samo kako da sada tretiram narodnog poslanika Ivana Karića, koji je takođe „zeleni“, pa sada ne znam kada neko pomene – zeleno, ko se sve oseća

i ako u ovoj sali bilo ko pored zelenog pomene levo, isto vi dobijate, i ako bilo ko u ovoj sali pomene slučajno reč – front, isto vi dobijate repliku? Dobro.Šta je teško, a ja kao što sam rekla, ja volim da čujem šta vi kažete, ja volim da narod čuje takođe šta imate da kažete, tako da se ja slažem i „zeleno“ i „levi“ i „front“ i sve i vi dobijete repliku.Hajmo sada ovako, ministar Goran Vesić. **Goran Vesić** Slušamo već nekoliko sati kako u Srbiji nema kanalizacije i slušamo kako nema kanalizacije i kako je neophodno graditi kanalizaciju. Malopre smo čuli neke neistine o projektu „Čista Srbija“. Prvo, istine radi želim da kažem, a to manje više se zna da Projekat „Čista Srbija“, čija je vrednost investiciona vrednost tri i po milijardi evra, treba da pokrije 73 jedinice lokalne samouprave na 93 lokacije sa 159 postrojenja za preradu otpadnih voda, od kojih su većina postrojenja mala postrojenja,

prvoj fazi projekta, a prva faza projekta je završena preko 70%, rađena je kanalizacija na 16 lokacija, ukupna vrednost prve faze je 336 miliona evra, gradi se 680km kanalizacije i gradi se 25 postrojenja za preradu otpadnih voda, uglavnom manjih postrojenja. Pred poslanicima se nalazi zaduženje, za drugu fazu čija je vrednost 216 miliona evra, nadam se da ćete odobriti.U

pokrivamo sa drugom fazom 50 hiljada stanovnika. Kada pričamo o tehnologiji i ono što želim da kažem, a kada bi se čitao „Službeni glasnik“ i kada bi neko

da se kod svih postrojenja koja se grade za preradu otpadnih voda, izuzev onih malih postrojenja, za tim nema potrebe, radi, uvede i tercijalna prerada, koja je u skladu sa evropskom EU.Sa izvođačem, koji je iz Kine, takođe se rade aneksi oko kojih su obavezni da prihvate tehnologiju i da prihvate preradu u skladu sa direktivama EU i i tako se rade postrojenja i tako će se raditi sva druga postrojenja.Ja bih voleo da, istine radi, ako već govorimo o tome, a vidim da su puna usta da kanalizacije nema, onda makar, kada se radi kanalizacija, priznamo da se ona gradi, a očigledno ovde imamo ljude koji ne razumeju, koji s jedne strane misle da je sve politika i da ne postoje stvari koje se rade koje su važne za svaku građanku i građanina.Nije za svaku građanku i građanina.Nije „Čista Srbija“ jedini projekat u okviru koje se radi kanalizacija. Moram da se zahvalim i Nemačkoj razvojnoj banci KfW, koja ima nekoliko veoma dobrih projekata, banci Saveta Evrope. Ulažu nešto i sami gradovi i opštine. Ono što je važno to je da ćemo da ćemo na taj način konačno rešiti problem kanalizacije.Na kraju želim da kažem, a da bude jasno, nije kanalizacija postojala u Srbiji, pa je neko ukinuo, pa sad je nema, nego je nikada nije bilo i nikada se više kilometara kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda nije gradilo. Da li je dovoljno brzo - sigurno nije, jer potrebno je da svaka kuća u Srbiji ima priključak na kanalizaciju, a da li je više nego što se ikada gradilo - jeste, tako da bi bilo lepo makar da priznamo te činjenice.Ja sam zaista spreman kao neko u čijem ministarstvu se nalazi ovaj projekat, da čujem svaki predlog kako možemo ovaj proces da ubrzamo, da čujem svaki predlog ako zaista neko misli da direktive EU, kojom smo usvojili uredbom, nisu dovoljne, da možda postoji još nešto što možemo da uradimo i to bi bilo korisno da pričamo tako o projektu.Da izmišljamo da projekat ne postoji, to je nešto što je zaista neprimereno. To isto kad nam priča da ne postoje auto-putevi. Čuli smo i takve… Čuli smo ljude koji kažu da „Miloš Veliki“ ne postoji. Za njih taj auto-put ne postoji. Čuli smo da brza pruga do Novog Sada ne postoji. Evo početkom novembra ići će brza pruga do Subotice i to smo čuli da ne postoji.Znate, imamo problem sa ljudima koji imaju problem sa relanošću, koji ne mogu da prihvate da se nešto radi.Slažem se da možemo da pričamo da nešto može bolje da se radi i brž,e i o tome uvek treba da razgovaramo. Ovo i jeste mesto gde treba da razgovaramo, ali nemoj da izmišljamo da se nešto ne radi.Hvala. Hvala.Reč ima predsednik Vlade Miloš Vučevivić, pa da se vratimo onda na poslaničke grupe, tako da se pripremi narodni poslanik Miloš Jovanović.Izvolite, predsedniče. **Miloš Vučević** Vesić je govorio detaljno, precizno oko ovih projekata.Ja mislim da su to veoma važni projekti, razvojni projekti, što radi i Republika, a negde i Pokrajinska Vlada i, naravno, lokalne samouprave.Ono što vi niste razumeli i što ste ponovo pokušali da jednom klasičnom zamenom teza i jeftinom demagogijom u pokušaju dodvoravanja građanima prikažete jeste činjenica da nedostatak kanalizacione mreže ili vodovodne mreže ili izgradnja istih neće rešiti probleme o kojima smo pričali vezano za Deklaraciju, to nije manje bitna tema ili nebitna tema, ali ne rešava pitanja o kojima pričamo i koji su fokusirani u koncipiranju odnosno zašto je došlo do Svesrpskog sabora.Da li vi stvarno mislite da će Kurti da se smiri u odnosu na napade na Srbe kada izgradimo kanalizacionu mrežu u nekoj opštini ili gradu i da će on da bude tada oduševljen jer kaže da je Srbija postigla civilizacijski, ekonomski i socijalni napredak, nema razloga više da ugrožavam Srbe na Kosovu i Metohiji ili mislite da će da stanu pokušaji Sarajeva i dela međunarodne zajednice za revizijom Dejtonskog sporazuma kada mi uradimo neki prečistač otpadnih voda? Ili da će Hrvatska da dozvoli ćiriličko pismo u upotrebu? Nisu iste teme.Vi ste mogli ste mogli da kritikujete ovo što je rekao Goran Vesić, da li ide najbrže ili dovoljno brzo izgradnja komunalne infrastrukture, a ja vam kažem, pošto sam radio taj posao 10 godina i neki od vas u vašim klupama su isto bili na tim pozicijama i znaju koliko je to zahtevno od imovinsko-pravnih odnosa, urbanističkih planova, projekata, nedostatka projektnog biroa, izvođača, nepredviđenih stvari koje se dešavaju, a nekada i nemotivisanosti građana da se priključe na infrastrukturu koja je izgrađena. Ja vam pričam iz realnog života šta se dešava pošto sam to deset godina radio.Mogu da vam pričam i o kanalizaciono-vodovodnim cevovodima i reakciji i na jednu i na drugu temu. Ja sam vam pričao o deklaraciji, pre svega, kao predsednik Vlade i značaju deklaracije kao naš politički odgovor na situaciju koja je prisutna u regionu pre svega po poziciji Kosova i Metohije, odnosno Republike Srpske, a rešavaćemo je i ja sam siguran da ćemo izgraditi svu ovu komunalnu infrastrukturu, ali bojim se da oni koji ne žele dobro našem narodu i našoj državi neće zbog toga promeniti svoj kurs, nego će nastaviti svoju politiku, jer ih uopšte ne interesuje šta mi radimo po ovom pitanju. Apsolutno ih ne interesuje.Njih interesuje da sprovedu svoju političku agendu. Kurtija interesuje da očisti Kosovo i Metohiju od Srba. Političko Sarajevo interesuje da dođe do revizije Dejtonskog sporazuma. Gotovo dobar deo regiona interesuje da Srbija stalno bude kriva za nešto kao, kako oni to kažu, remetilački faktor.To su teme o kojima treba da se razgovara ili daje podloga deklaracija koja je predložena, a ne priča o komunalnoj infrastrukturi koja, eto, kada se reši, onda ćemo mi zaboga sve ove probleme otkloniti. Nažalost, nećemo, jer bi onda mnogo lakše rešili probleme, jer je lakše izgraditi ovo o čemu ste vi pričali, nego rešiti ove izazove na koje pokušava da odgovori Svesrpska deklaracija.Hvala vam lepo.

vam, gospođo predsednice Narodne skupštine.Gospodo iz vlasti, osramotili ste se danas i juče ovom sednicom, dnevnim redom, objedinjenom raspravom, mada nisam siguran da vi to osećanje sramote uopšte možete da iskusite, ali, eto, ostavimo po stranu. U krajnjem slučaju, skačete sebi u usta.Vi na sva zona poslednjih nedelja ste obznanili Svesrpski sabor, njegovo održavanje, podjednako glasno ste govorili o usvajanju tzv. Svesrpske deklaracije, a onda niste našli za shodno da napravite sednicu Narodne skupštine Republike Srbije gde će to biti jedina tačka dnevnog reda i gde ćemo moći samo o tom dokumentu, za koji vi sami kažete da je istorijski i da je od istorijskog značaja, da diskutujemo, nego ste tu tako važnu deklaraciju uvrstili među 60 tačaka dnevnog reda, zajedno sa Izveštajem Agencije za borbu protiv korupcije, zajedno sa Izveštajem Fiskalnog saveta, sa raznim zakonima o potvrđivanju sporazuma o saradnji u domenu odbrane do zaduživanja i da ne nabrajam dalje. Imamo izbor guvernera i viceguvernera.Ljudi, pa to govori o vama, o tome koliko ste zaista iskreni kada kažete da je to istorijski dokument. Da je zaista istorijski dokument ili da ga zaista tako doživljavate ne bismo imali 60 tačaka, od kojih je samo jedna, makar bila i prva, usvajanje deklaracije o kojoj toliko govorite, a to je šteta,

kao jednog od stubova našeg nacionalnog, kulturnog, citiram, i duhovnog identiteta.Ovaj naš narod ne bi opstao bez SPC u onim vremenima, a ona su, nažalost, trajala nekoliko vekova, kada nismo imali svoju državu i to je toliko važno da bismo možda i morali da njen položaj dodatno učvrstimo i formalno pravno, možda razmišljajući o tome da od toga napravimo i ustavno-pravnu kategoriju kada je u pitanju njena uloga.Dobro uloga.Dobro je baviti se identitetom i promišljati pitanje srpskog nacionalnog identiteta, jer mi jesmo donekle dezorijentisani kao narod danas. Mnogo je bilo diskontinuiteta. Pričali smo o tome i ranije. Vi ste pomenuli neke od tih diskontinuiteta u vašoj uvodnoj reči, gospodine predsedniče Vlade, kada ste pominjali Jugoslaviju i komunizam ili Socijalističku Jugoslaviju. Možemo i Prvi svetski rat kao ozbiljni biološki diskontinuitet, možemo i otomansku okupaciju kao prvi od diskontinuiteta u našoj nacionalnoj istoriji i na tome treba raditi, u vezivanju niti naše rascepkane istorije. Fali ovde reč, potreba za pravljenjem sinteze naše nacionalne istorije, ne volim tu reč, ali pravljenje narativa naše nacionalne priče. Bez tog temelja neće biti ovih drugih stvari koje vi pominjete, nacionalno pomirenje i izgradnja istinski jasnog identiteta nacionalnog srpskog naroda.To je dobro. Kažem skoro, jer neke stvari su nedorečene, a ne bi smele da budu. Pominjete Srebrenicu i događaje iliti događanja u Srebrenici jedan vrlo sterilan, ja bih rekao nemušt, pomalo i kukavički način, kada kažete da Svesrpski sabor ne podržava rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države itd. Rezolucija, koja je nažalost usvojena u Generalnoj skupštini UN i koja jasno kvalifikuje događaje u Srebrenici kao zločin genocida, a tamo se nije dogodio genocid. Šta god da se dogodilo, to se ne može nikako kvalifikovati kao zločin genocida.Gospodo, da li je bilo teško staviti u tu Svesrpsku deklaraciju tu rečenicu događaji iz Srebrenice se ne mogu kvalifikovati kao genocid i mi na tu kvalifikaciju lažnu ne pristajemo?Da vas pitam sada a ko će to da uradim osim nas ovde, hoće u Pakistanu da donesu takvu deklaraciju, hoće u Londonu, Indiji? Ko treba da odgovori na ono što je uradila Generalna skupština ne velikim brojem glasova i svaka čast na toj borbi, ali ipak je usvojila tu rezoluciju? Ko treba da odgovori ako ne najviše predstavničko telo Republike Srbije kao matične države srpskog naroda? Zašto to ne radite?Da vas pitam, da li je vama neprihvatljiva formulacija - tamo se nije dogodio genocid i mi tu laž nikada nećemo prihvatiti i uvek ćemo osporavati? Možemo i da preformulišemo, ali da ima taj smisao potpuno jasno izražen. Da li je to problem, gospodine Vučeviću? Da li je problem, gospodo iz vladajuće većine? Ako nije, hajde da usvojimo našu deklaraciju, naš predlog deklaracije Srpske koalicije NADA o tim događajima iz 1995. godine u Srebrenici. Ja mislim da je to naša dužnost. Ja razumem da se u vezi sa nekim stvarima taktizira. Nuklearne sile, pa taktiziraju, a neće jedna Srbija, ali gspodo, pitanje Srebrenice i nametanje lažne krivice nama kao narodu ne spada u pitanja s kojima možemo da pravimo kompromis. To nedostaje, između ostalog, u ovoj vašoj deklaraciji.Ali, nije to razlog zašto mi nećemo glasati za ovu deklaraciju. Razlog su dve ozbiljne protivrečnosti, ali zaista ozbiljne. Jedna se direktno tiče same deklaracije, a druga se tiče nesklada između vaših reči i vaših dela.Hajde da krenemo od ove prve. Ne znam zašto istrajavate na tome. Evropske integracije, evropske integracije i evropske integracije, članstvo je cilj ove zemlje i naše strateško opredeljenje. U redu je to. To može biti legitiman politički stav. Jedini je problem gospodo što su te integracije u direktnoj suprotnosti sa svim ostalim što piše u ovoj istoj deklaraciji.Pričate o Kosovu. Sjajno, lepo to zvuči kada vi govorite o tome. Manje lepo kada gledamo šta radite, ali lepo zvuči kada govorite. Evropska unija nam traži da priznamo secesiju Kosova i Metohije, implicitno, ali to traže. To ste priznali svi vi, to je priznao i Savet za nacionalnu bezbednost u svom zaključku iz decembra 2022. godine, to je rekao i Aleksandar Vučić u više navrata - traže od nas da priznamo implicitno secesiju Kosova i Metohije.Kako se onda spaja, gde spajate, u kojoj tački spajate naše članstvo u EU i odbranu teritorijalne celovitosti zemlje? Gde spajate tradicionalne vrednosti, porodične tradicionalne vrednosti za koje se zalažete, i potpuno se slažem s tim, sa onim nazovi vrednostima EU?Znate, kada je Mađarska 2021. godine pokušala i uradila, usvojila određene izmene i dopune zakona, Zakona o zaštiti porodice, Zakona o zaštiti dece, o marketinškim uslugama, gde je htela, kako oni kažu, da smanji tu ideološku matricu teorije roda, rodne disforije, homoseksualizma kako oni kažu, itd. Znate kakva je bila reakcija Evropske komisije? Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajn je rekla da je to skandal,

nemam ništa protiv ko šta radi u svojoj privatnoj sferi, neka radi šta god želi. Ovo su javne stvari koje su u potpunoj suprotnosti sa zalaganjem za tradicionalnu porodicu i takve vrednosti.Uostalom, hajde samo da skratim priču, da se ne zadržavam mnogo na EU. Evropska unija nema vrednosti. Evropska unija je jedno liberalno tržište, koje razgrađuje svaku kolektivnu vrednost, i porodicu i rodni identitet, a kamoli naciju. Govoriti o nacionalnim pravima i ići ka EU, nemoguće. Taj put je razgradnja nacija, pa će biti, ako nastavite tim putem i razgradnja srpske nacije, koja će doći, nažalost, mnogo brže nego što vi mislite.Uostalom, pošto ste vi u većini,

Nas ima ovde 25, 30, ima i kod vas ljudi koji nisu za to, ali ne smeju to mnogo glasno da kažu, znam ih lično. Hajde da organizujemo barem raspravu. Ajmo konačno u ovom domu da organizujemo raspravu o tom tzv. evropskom putu u Srbiji. Zašto bežimo od toga? Argumentima, finim tonom, mirno da suočimo argumente za i protiv, da građani koji su u većini protiv možda promene mišljenje, možda ih utvrdimo u tom stavu da ne treba da budemo članica EU. Hajde da organizujemo tu raspravu. Šta je problem u raspravi demokratskoj, argumentovanoj, normalnoj, načelnoj, ne ličnoj, gospodo, načelnoj?Ima još jedan možda krupniji razlog i krupnija protivrečnost zašto ova deklaracija, nažalost, u ovom kontekstu i sa vama jeste samo mrtvo slovo na papiru, a to je protivrečnost između vaših reči sadržanih ovde i reči koje ovde upotrebljavate već dva dana i vaših dela. Spočitavate i ministar koji je malopre došao u salu, juče je spočitavao opoziciji, pazite vi tu drskost, zašto se ne govori samo o deklaraciji, već i o drugim temama. Pa, zato što ste napravili dnevni red od 60 tačaka. To je vaša odgovornost i vaša krivica, ne krivica opozicije. Da je bila samo jedna tačka, samo bismo o tome govorili. Ja mislim da je ovo najvažnije pitanje, ali vi ste stavili još 59 tačaka, pa su neki ljudi govorili i o nekoj o tih 59 tačaka, neko iz vaše većine, gospodin Pastor je govorio o saradnji u domenu odbrane Mađarske i Srbije i legitimno. Nemojte da se ljutite na nas, pa ni na njega, nego na sebe.Kažete, ljutite se ili kritikujete zašto ovo neko doživljava kao vašu deklaraciju, a ne kao opštenarodnu i svih nas. Gospodo, pa jeste nas zvali da zajedno radimo na ovoj deklaraciji? Niste zvali. Jel iko ikoga zvao, da pozove celu opoziciju, ovu proevropsku i ovu koja nije i da kaže – težak je trenutak, imamo probleme?Vi ste pomenuli neke od njih, gospodine Vučeviću, i Kosovo i Metohiju i Republika Srpska i mnoge druge. Hajde da sednemo, da vidimo šta nam valja činiti. Hoćemo da napravimo dokument. Neko je pominjao juče, mislim da je Žika Starčević, memorandum SANU-a, je mogao i Načertanije da pomene. Kaže – treba nam jedan dokument nacionalne politike. Vi ste rekli da je ovo naš nacionalni program i program našeg spasa, juče u vašem uvodnom delu, gospodine Vučeviću. I tada niste našli za shodno da pozovete bilo koga iz opozicije. Da jeste, onda bi vaša kritika bila na mestu. Pošto niste, nemate pravo da kritikujete kad vam neko kaže da je ovo vaša deklaracija, a ne Svesrpska deklaracija, kako je predstavljate.Hajde sad neke druge protivrečnosti između vaših reči i vaših dela. Pomirenje, mi smo za pomirenje, Srpska koalicija NADA, to je jedna od fundamentalnih stvari u našem društvu koju moramo da rešimo, da više ne slušamo Tito, Draža, oni koji su bili za Obrenoviće, oni koji su za Karađorđeviće, četnici i partizani, pomenuo sam, 2000. godina itd. Treba nam pomirenje, uz taj narativ, uz tu sintezu nacionalne istorije, ali ja se plašim da vi niste kadri, vi po vašem mentalnom sklopu, po vašem načinu kako se bavite politikom, da ste poslednji koji možete da doprinesete pomirenju. Ljudi, vi funkcionišete po onoj imperijalnoj krilatici – ko nije sa nama, taj je protiv nas, a to nije samo za imperije karakteristično, to je i za mafije karakteristično, ko nije sa nama, taj je protiv nas. Pa, vi ste pretvorili zemlju u vašu partijsku prćiju. Vi sve gledate kroz partijsku knjižicu. Vi, avaši funkcioneri kažu - ko nije za Jadar, taj je izdajnik. Čuj sad to. onda je 70, 80% srpskih građana, populacije naroda su onda izdajnici.Vi imate programe, vaše medije, koje ste potpuno zatvorili za raspravu, na kojima samo pljujete ljude iz opozicije a ne dajete nam čak ni pravo da odgovorimo. Dajte nam dva minuta, vi imate 10, 15, sat vremena, dajte dva minuta da odgovorimo. Ne plašim se ja, ne plaši se niko ovde. Ne plašite se ni vi, niti treba bilo ko bilo koga da se plaši. Ali, ako se ne plašite, otvorite medije. Nemojte da delite narod svakodnevno, a to radite. I onda vi takvi kažete - hajmo pomirenje. Gospodo, dajte primer.Ćirilica - neverovatno važna tema, mi smo joj privrženi i jeste deo našeg identiteta, naše osobenosti i treba je negovati. Ali, šta ste uradili u 12 godina vlasti? Doneli ste zakon 2021. godine, koji ima malo duži naslov ali se završava - i o zaštiti ćiriličkog pisma, 12 godina ste na vlasti, vi vaše sopstvene medije niste bili u stanju da prebacite na ćiriličko pismo. Na stranu ona dva tradicionalna, "Politika" i "Novosti", koji su ceo život, od kad postoje, na ćirilici. Sve ostalo je vaši elektronski i vaši štampani mediji.Možda je i bolje. Nemojte pogrešno da me shvatite, ali neki su toliko loši od tih medija, mislim na ove štampane, neki su, izvinite unapred za ovo što ću reći, i građanima se izvinjavam, ali neki su takvo đubre i smeće da je bolje da ne budu na ćirilici. Ali, hoću da vam kažem sledeće. Ako se zaista borite za ćirilicu, imali ste i vremena i prilike da nešto konkretno tim povodom uradite. Nema grada u Srbiji gde ćete firmarine naći na ćirilici, 90% njih je na latinici. Mogli ste, kao u Moskvi, "Mek Donald", nekada dok je bio, ćirilično pismo. Šta fali? fali nešto tome? Ne fali. Verujem da se slažete sa mnom. Verujem da se i vi, gospodine Vučeviću, slažete sa mnom. Uradite to, vi ste vlast, nisam ja.Kosovo i Metohija, da li bi trebalo da se vraćamo na to? Svake sednice se vraćamo na to. Da je ostala ona obećana sednica, doduše, to ne ide vama na dušu, gospođo Brnabić, ali ide vašem prethodniku, obećana je bila sednica o Kosovu i Metohiji, Vladimir Orlić je to obećao i, naravno, obećanje nije ispunio, da napravimo sednicu o toj temi, nakon prihvatanja Francusko-nemačkog sporazuma. Ali, da li treba da se vraćam na tu Rezolucija 1244, neodvojivi deo teritorije, itd, itd. Ali, dela su ipak nešto drugačija.Briselski sporazum 2013. godine ste vi vaša koalicija, ovaj vaš partner koji sedi ispred vas je stavio paraf. Briselskim sporazumom iz 2013. godine smo mi predali sudstvo na severu Kosova i Metohije, povukli policiju koju smo imali u civilu sa cele teritorije KiM. Doduše, da budem da budem potpuno tačan, dali ste im mogućnost da pređu u KPS ili da odu u penziju. Civilnu zaštitu ste rasformirali, elektroenergetski sistem, telekomunikacije, a onda ste prihvatili mnogo kasnije secesionističke tablice RKS, itd, itd. A ono najgore - prihvatili ste Francusko-nemački sporazum i Aneks iz Ohrida koji stoji i dalje na sajtu Vlade, a Francusko-nemačkim sporazumom se upravo priznaje implicitno secesija naše južne pokrajine.Kao što vidite, ja vam ne spočitavam da ste ukinuli dinar. Niste vi to uradili. To je u radio Kurti i to će raditi secesionističke vlasti. Ne spočitavam da je u vaše vreme napravljena kosovska vojska, kosovske bezbednosne snage, jer to niste mogli da sprečite, osim da mi pošaljemo naše snage. I u kritici sam pošten, jer, na nešto se može uticati, na nešto ne može.Pitali ste, neko od vas, možda baš vi gospodine predsedniče Vlade, a šta drugo da radimo? Pa, gospodo iz vladajuće većine, za početak da ste radili ono što je Aleksandar Vučić govorio da treba raditi, pa porekao svaku svoju reč, bilo bi dovoljno. Recimo, kad je postavio barikade na severu KiM i kada su Srbi dali tri uslova, nije trebalo uklanjati te barikade dok ta tri uslova nisu ispunjena, ili ih nije trebalo ni stavljati i postavljati.Kada je Aleksandar Vučić rekao da neće ići u Brisel dok se ne isporuči ZSO, Zajednica srpskih opština, šta god ja mislio o njoj, nije trebalo da ide u Brisel. A on je otišao, ne jednom, nego sto puta i prihvatio sto novih raznih dogovora, a ova dva najgora svakako. Samo da ste te dve stvari uradili, bilo bi bolje nego što jeste. I to nisam ja govorio, to je govorio Aleksandar Vučić. KM tablice da sačuva, možda je mogao, možda nije, ja verujem da je moglo, ali neću da ulazim u to.Sve u svemu, kad pogledamo rezultate, sad ću reći i nadam se više nikad, jer ne volim o tome javno i ne volim to da ponavljam, ali rezultat vaše 12-godišnje vladavine kada je u pitanju kosovska politika je, nažalost, ovakav kako ću sad da izreknem - sve je manje države Srbije na KiM i sve je manje Srba na KiM. Nije Nije izgovor ako kažete - bilo je iseljavanja i ranije. Pa, zato se i promenila vlast, da ne bude isto ili još gore.Ljudi, u nekom se trenutku suočite sa odgovornošću. Ne možete stalno da se pozivate šta je bilo pre 12, 15 ili 100 godina. Kukavički je i to, valjda umete bolje. Sa takvom kosovskom politikom nema nikakve sumnje da je Republika Srpska sledeća i već se pritisak oseća na Republici Srpskoj i biće sve gori i gori, i to je normalna posledica. Kada popustite na jednom mestu, niko vam neće reći hvala na zapadu, nego će nastaviti da guraju, da uzmu sve što hoće da uzmu, jer je njihova politika konstantna.Verujem konstantna.Verujem da to razumete, mada ne znam šta da mislim pre ili šta je gore - da razumete, pa da ne radite ili da ne razumete i biće sve većih problema. U nekom trenutku negde treba povući liniju.Za kraj, kažete da je ovo program za spas Srbije. Sa vama neće biti tog spasa Srbije. Ja mislim da je preduslov da pokušamo da stvari okrenemo i okrećemo na bolje - vaša smena sa vlasti. Ništa više, ništa manje i na tome će i Nova DSS i POKS i Srpska koalicija NADA raditi svim snagama kakve god te naše snage bile, a daćemo sve od sebe da dođe do te smene. Ja vam se zahvaljujem.